Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, otvaram Sedmu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom posebna sednica sazvana je na osnovu člana 114. stav 3. Ustava Republike Srbije: „Prilikom stupanja na dužnost predsednik Republike pred Narodnom skupštinom polaže ste ostavku gospodina Aleksandra Vučića na funkciju predsednika Vlade 30. maja 2017. godine.(Poslanici bih vas da omogućite da barem svečana sednica protekne onako kako čin polaganja zakletve predsednika jedne države i zaslužuje i kako se to radi u svim zemljama sveta kojima je stalo do pristojnosti i do demokratije.(Poslanici

karte za pozorište ću vam kupiti za sutra. Hvala lepo.Da završimo sa ovim neveštim performansima.Primili ste ostavku gospodina Aleksandra Vučića.Prema članu 132. Ustava Republike Srbije, članu 20. Zakona o Vladi i članu 278. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština na prvoj narednoj sednici, bez pretresa, konstatuje ostavku predsednika Vlade i o tome se ne odlučuje, pri čemu danom konstatacije ostavke predsednika Vlade na sednici Narodne skupštine prestaje mandat čitavoj Vladi.Pre nego što pristupimo da znate, uvaženi poslanici, ovo je slika vas samih, a ne slika onoga što bi vi želeli da građani Srbije shvate, jer vas niko ne može očigledno da shvati.Pre nego što pristupimo polaganju zakletve predsednika Republike, potrebno je da Narodna skupština, u skladu sa članom 132. stav 3. Ustava Republike Srbije, konstatuje ostavku predsednika Vlade.Na osnovu člana 132. Ustava Republike Srbije, člana 20. stav 2. Zakona o Vladi i člana 278. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština ovim konstatuje da je Aleksandar Vučić podneo ostavku na funkciju predsednika Vlade, zbog prelaska na novu dužnost.Ovom konstatacijom prestao je mandat Vladi Republike Srbije.Sada